Tko je suzdržan? I tko je protiv?

to su: - Izvješće o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. i - Izvješće predsjednika Vlade RH o izvanrednom sastanku Europskog vijeća održanom od 17. do 21. srpnja 2020. Ima li primjedbi na prijedlog da provedemo Ako nema zahvaljujem se pa prelazimo onda na raspravu. Podnositelj je predsjednik Vlade i Vlada RH na temelju Članka 6. i 11. o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH o europskim poslovima. Raspravu je proveo i Odbor za europske poslove. Pozdravljam predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, isto tako potpredsjednika Vlade i ministra financija Zdravka Marića, ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana i ministricu regionalnog razvoja i fondova EU Natašu Tramišak. Molio bih sada predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da nam se obrati. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici zadovoljstvo mi je da danas imamo prigodu na dnevnom redu Hrvatskog sabora imati dva važna izvješća. Prvo o održanom Europskom vijeću koje je bilo prije nekoliko dana te o izvješću o šestomjesečnom hrvatskom predsjedanju Vijećem EU. mogu reći da je najvažnije da smo izborili veliki, značajan paket financijske potpore i iz višegodišnjega financijskoga okvira i iz plana za oporavak Europe ili instrumenta EU slijedeće generacije. Naše izvješće o izvanrednog zasjedanju ovog Europskog vijeća treba staviti u kontekst, kontekst procesa koji traje nekoliko godina, koji su krenuli još u svibnju 2018. godine kada je izašao prvi prijedlog Europske komisije o novom višegodišnjem financijskom okviru o kojem se raspravljalo zadnjih nekoliko semestara. Treba ga staviti i u kontekst nastojanja članica EU i njenih institucija da se iznađe snažniji odgovor na krizu i na društvenoekonomske posljedice koje su nastale uslijede pandemije covid-19 te radi jačanja otpornosti država članica. Moram reći da nikada do sada Vlada nije uputila u Hrvatski sabor bilo koje izvješće koje je imalo ovako veliku financijsku težinu i tako dalekosežno značenje za naš gospodarski razvoj, za našu socijalnu koheziju, za napredak Hrvatske, a naravno i cijeloga europskoga projekta odnosno EU. Riječ Riječ je o bilijun i 824 milijarde eura. Od tog iznosa Hrvatskoj će biti na raspolaganju preko 22 milijarde eura, to je 165 milijardi kuna u iduće 4 odnosno idućih 7 godina. To je dvostruko više nego što smo imali na raspolaganju u višegodišnjem financijskom okviru u razdoblju koje je iza nas dakle 2014.-2020. te predstavlja jedan od najvećih iznosa po stanovniku i intenziteta pomoći koje su države članice zborile tijekom ovih pregovora. Riječ je o iznosu koji osigurava da za svaki uloženi euro dobijemo više od 4,5 eura iz proračuna EU, dakle 1:4,5. Izvješće prikazuje tijek jedan od najdužih sastanaka u povijesti EU, mislim na sastanke Europskog vijeća, podatak da smo krenuli u petak 17. u 10:00 ujutro, a završili u zoru 21. srpnja u 5:30 dovoljno govori o njegovoj složenosti, težini, izvanrednosti za sve članice imajući na umu očekivanja naših javnosti, naših građana, našeg gospodarstva, financijskih tržišta drugih dijelova svijeta koji su pažljivo promatrali kako će Unija dati jedinstveni odgovor na krizu bez presedana. Imajmo na umu da je ovo bio naš prvi susret u fizičkom smislu nakon sastanka u veljači ove godine, a potom zbog pandemije covid-19 više nije bilo fizičkih sastanaka što mi kao bivša bivša predsjedajućem Vijećem EU jako dobro znamo i mogu reći nažalost znamo. Mi smo javnosti već uglavnom predstavili detalje, iznos i strukturu sredstava koje je Hrvatska dobila. No dopustite mi da ponovim ono najvažnije, usvojeni financijski paket temelji se na dva strateški osmišljena i povezana stupa. Prvi je višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-.2027., a drugi je plan za oporavak pod nazivom „EU za sljedeće generacije“. Ovaj pristup trebao bi osigurati financiranje kroz redovni proračun Unije, uključujući tradicionalne politike poput kohezijske politike, poljoprivredne politike te osigurati gospodarski oporavak od posljedica pandemije covid-19, jačati otpornost, generirati rast i poticati ulaganje, uz ostvarivanje klimatskih ciljeva i ciljeva digitalizacije. A to će uključivati i korištenje dodatnih sredstava koja bi Unija pribavila na financijskim tržištima pod vrlo povoljnim uvjetima. Usvojeni višegodišnji financijski okvir za razdoblje 20121.-2027. iznosi tisuću i 74 milijarde eura, dakle kompromis je ostao na tisuću i 74 milijarde eura, dok su sredstva za „EU za sljedeće generacije“ 150 milijardi eura od čega 390 milijardi sredstava bespovratne pomoći, a 360 milijardi eura za zajmove. „EU za sljedeće generacije“ je strukturiran u tri stupa. Prvi je potpora državama članicama za investicije i reforme, prije svega kroz tzv. mehanizam za oporavak i otpornost. Taj stup čine, pomoć za oporavak za koheziju, potpora zelenom prelasku na klimatski neutralno gospodarstvo kroz ojačani mehanizam za pravednu tranziciju i ojačani Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Drugi stup usmjeren je na pokretanje gospodarstva Unije poticanjem privatnih ulaganja kroz ojačani instrument „Invest EU“ koji uključuje i mjere poticanja strateških ulaganja. Treći stup predstavlja odgovor na naučene lekcije iz krize i suočavanje s europskim strateškim izazovima kroz ojačani mehanizam za civilnu zaštitu te ojačani program „Obzor Europa“ koji bi uključivao financiranje vitalnih istraživanja zdravlja, otpornosti te zelene i digitalne tranzicije. Za mehanizam za oporavak i otpornost osigurano je 672,5 milijarde eura od čega bespovratnih 312, a zajmova 360. od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava 70% mora biti odobreno državama članicama u vremenu od početka 2021., pa do kraja 2022., ostalih 30% bit će odobreno do kraja 2023. Maksimalan iznos zajmova za svaku od država članica u pravilu neće biti od 6,8% njezinog bruto nacionalnog dohotka. Koji je bio naš pristup? Dakle, mi smo prije svega željeli dogovor jer smo smatrali da je politička odgovornost čelnika Unije u ovom trenutku prevažna da bismo odgodili ono što je važno za jasno planiranje i gospodarski oporavak u sljedećim godinama. Mi smo isto tako inzistirali da ostale članice Unije važe specifičnosti Hrvatske. I upravo te specifičnosti koje smo dobro argumentirali reflektiraju se u ovom paketu kojeg smo i donijeli u Hrvatsku prije nekoliko dana. Glavni argument je naravno da je Hrvatska jedina članica Unije koja je do sada imala samo jednu sedmogodišnju financijsku perspektivu i mi smo u tom pogledu ostvarili nekoliko ciljeva na kojima smo radili mjesecima. Prvo da zadržimo stopu nacionalnog sufinanciranja kohezije ruralnog razvoja na 15%, a ne na 25% kako je bilo inicijalno predlagano, toga se sjećate, o tome smo već i ovdje razgovarali i to smo uspjeli. zalagali smo se za zadržavanje pravila o automatskom opozivu sredstava kohezije 3.g. nakon njihovoga doznačavanja tzv. pravilo M+3, inicijalna ideja je bila da bude M+2, nama u ovoj fazi još uvijek odgovara M+3 i to smo uspjeli. Navedenim je pravilom omogućen našim korisnicima duži trogodišnji period za korištenje sredstava i time smo smanjili rizik gubitka i vraćanja tih sredstava u europsku blagajnu. Nismo naravno podržali u planu za oporavak njegovu visinu i omjer bespovratnih sredstava i zajmova. Naročito smo inzistirali da se plan za gospodarski oporavak veže sa europskim semestrom budući da je europski semestar okvir naše gospodarske politike, kroz njega idu i nacionalni programi reformi, program konvergencije, sve ono što inače radimo u kontekstu našega članstva u EU. Što smo mi dodatno dobili i konkretno? Dakle, kroz sedmogodišnji proračun imamo 12,7 milijardi EUR-a, 3 omotnice 7,5 milijardi EUR-a za koheziju, 2,5 milijarde za izravna plaćanja u poljoprivredi, 2 milijarde za ruralni razvoj. Tome treba pridodati sredstava iz različitih programa instrumenata EU, ribarstvo 270 milijuna EUR-a, unutarnja sigurnost i migracije 250 milijuna EUR-a, tu su još sredstva i za pravednu zelenu tranziciju, istraživanje, zdravstvo, obrazovanje, prometnu i digitalnu infrastrukturu. Posebno smo zadovoljni što smo povrh svega ovoga po ovim temeljnim kriterijima izborili i dodatnu nacionalnu omotnicu koja nam ukupno iznosi 500 milijuna EUR-a, dakle 500 milijuna EUR-a isključivo na temelju pregovora koji su se odvijali povrh onoga što smo generalno tražili kako da arhitektura VFO-a i EU slijedeće generacije izgleda. Od toga 400 milijuna EUR-a za koheziju, za slabije razvijene regije, dakle postoji jedan paragraf u ovim zaključcima koji se odnosi samo na RH, niti na jednu drugu članicu EU. Mi smo se već u veljači uoči onog zadnjeg sastanka izborili za 300, a sad smo to povećali još za 100 i dobili još 100 milijuna EUR-a, dakle sve skupa 400, to vam je otprilike jedan Pelješki most, samo da shvatimo šta je bio ključ tih sredstava i pregovora. Rezultat tih intenzivnih pregovora i argumentacije je da smo prikazali koliko je RH Covid-19 utjecao i na turizam i na druge gospodarske grane i područja i zbog toga smo uspjeli argumentirati potrebe koje su povrh onoga što bi RH eventualno pripalo. Jedan od argumenata bio je i strašan potres u Zagrebu kao gospodarsko središte RH koji je pretrpio velike štete tog 22. ožujka o čemu smo govorili jučer. Posebno smo naglasili i našu specifičnu ekonomsku i demografsku situaciju u 8 hrvatskih županija. To su one županije koje će praktički činiti Panonsku Hrvatsku, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija, pa smo uz ovih 400 milijuna još inzistirali i dobili 100 milijuna EUR-a za potporu ruralnom razvoju zbog posebnih strukturnih izazova u poljoprivrednom sektoru i tu smo argumentirali ta sredstva smanjivanjem odnosno našom željom za smanjivanjem negativnih demografskih trendova i za zadržavanje mladih na ruralnim područjima i u poljoprivrednom sektoru. Dakle, unutar EU slijedeće generacije povrh ovoga, RH može računati na 9,4 milijarde EUR-a. Od toga je za mehanizam za oporavak i otpornost koji je glavni dio toga je 8,3 milijarde, od čega bespovratnih 5,9 milijardi EUR-a, zajmovi 2,3 milijarde EUR-a. Kada govorimo o tim zajmovima bitno je razumjeti da će kamatna stopa biti najbolja koju možete imati na zemaljskoj kugli jer je to plod prvorazrednog kreditnog rejtinga EU-a i riječ je o otplatama koje će početi negdje 2026. otprilike i nastaviti se sve do 2058. Kada govorimo o mehanizmu za oporavak vrlo je važno naglasiti da ovdje nema nacionalnog sufinanciranja, nema onih 15%, dakle još jedan detalj koji je jako bitan u cijelom ovom novom instrumentu. Povrh toga, mi smo uspjeli osigurati i predujam, predujam u iznosu od 10% bespovratnih sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost koji će se isplatiti u 2021.g., to konkretno znači više stotina milijuna EUR-a tijekom 2021. Riječ je o iznosu koji bi mogao doći čak negdje skoro do 600 milijuna EUR-a, čime ćemo rasteretiti državni proračun, a to je važno zbog naše makroekonomske stabilnosti, posebno u svjetlu našeg nedavnog ulaska u Europski tečajni mehanizam 2 kroz koji nas vodi put do pristupanja Europodručju, ja vjerujem do kraja mandata ovoga HS i ove hrvatske vlade. Za korištenje ovih sredstava, ono što je sad bitno u operacionalizaciji, mi ćemo kao i sve druge članice trebati izraditi nacionalni plan oporavka, dakle imamo Europski semestar, imamo posebne preporuke za svaku od država članica, imamo nacionalni program reformi, imat ćemo još i nacionalni plan oporavka koji je također već i naveden u konačnici u programu vlade kojeg smo predstavili prošloga tjedna. Cilj je jačanje potencijala za rast gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta, te jačanje ekonomske i socijalne otpornosti uključujući i zdravstveni sektor. Dodatno, nacionalni planovi moraju biti usklađeni sa ciljevima digitalne i zelene tranzicije EU. Glavnu ulogu u odobravanju nacionalnih planova oporavka, imat će Komisija i Vijeće i to u propisanim rokovima. Pozitivna ocjena za isplatu sredstava bit će vezana za ispunjavanje relevantnih kriterija i ciljeva iz ovoga plana. Taj plan izradit ćemo do kraja ove godine i naravno, predstaviti ga ovdje u HS-u jer je bitan za apsorpciju ovih sredstava. Mi ćemo sutra na Vladi donijeti odluku o novoj posebnoj koordinaciji koja će se baviti samo ovim i ja ću osobno predsjedavati tim tijelom. Tako da imamo maksimalno angažirani pristup ovoj temi. Kakvi su bili pregovori, čisto da imate mali osjećaj, premda je u izvješću nastojano se elaborirati što se u biti događalo? bilo je nekoliko država članica koje nazivamo štedljivima. Njih 5, koje inače, pogotovo nakon odlaska UK žele smanjivati svoje uplate u zajednički proračun i one su, možemo reći bili najveći kočničari postizanja dogovora. Bilo je puno članica, poput Hrvatske, tzv. zemalja kohezije ili neto korisnica proračuna koje su željele, naravno da uz VFO se napravi jak dodatni instrument u ovakvoj krizi bez presedana. Dvije najveće i najutjecajnije članice imale su pristup punog razumijevanja trenutka i odgovornosti na način da su pomagale da se dođe do cilja i da doslovno, na svoja leđa preuzmu najveći teret. To je dosta važno da razumijemo ovaj trenutak ovoga Europskoga vijeća. Kod njih nije bilo dileme. Oni razumiju svoju ulogu i razumiju značaj odgovora, snažnog odgovora na krize u ovakvom trenutku. Bio je tu i element vladavine prava, ne vladavine prava u onom klasičnom smislu kako on stoji u temeljnim ugovorima, nego vladavine prava u kontekstu povlačenja sredstava iz EU proračuna, kao svojevrsne poveznice, a i tu još od 2018. postoji uredba koja će to temeljito regulirati. Hrvatska je bez ikakvih rezervi podržala načelo vladavine prava kao element koji treba biti dio ovoga paketa. Bilo je tu i pitanja o upravljanju, instrumentom iduće generacije gdje smo također, pronašli rješenje na način da se izbjegne bilo kakvo nacionalno blokiranje nacionalnog programa oporavka neke članice od strane neke druge članice. To ne bi bilo dobro. Zadaću korekcija verifikacija, propitkivanja, verificiranja mora raditi EU komisija sa svojim službama i sa svojim administrativnim kapacitetima koji mogu ući u detalje svakoga od ovih instrumenata. Mi smo se založili za to da lideri budu na visini odgovornosti. Nismo željeli završiti još jedno EU vijeće bez dogovora. Pogotovo prvo fizičko nakon 5 mjeseci nesastajanja i tu smo poruku snažno upućivali i utjecali smo na postizanje toga rješenja sa 2 aspekta, da smo zadovoljni sa globalnim aspektom i VFO-a i plana gospodarskog oporavka, a da možemo iskazati zadovoljstvo da smo Hrvatskoj, hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu, svima nama, osigurali u sljedeće 4 odnosno 7 godina snažnu polugu gospodarskoga razvoja. I to je ona poruka koju sam govorio u zadnjih nekoliko mjeseci koju vidim da neki ovdje nisu razumjeli iz ovih prethodnih rasprava o modernom suverenizmu. Ovo vam je to. Vi koji se smijete, ovo je to. Snažna država koja štiti svoje nacionalne interese, koja potencira svoju snagu na dobrobit svojih građana, svog gospodarstva, kapitalizirajući svoj međunarodni položaj, a osobito članstvom u EU. To je bit. Sukus ove politike i što je najvažnije, to su hrvatski građani vidjeli, to oni razumiju i prepoznaju, bolje nego oni koji su propustili ove teme prije 30 godina. Što se tiče ovoga drugoga dijela o 6-mjesečnom predsjedanju, ja ću zamoliti ministra vanjskih i europskih poslova g. Grlića Radmana, da on o tome izvijesti, ja ću samo reći da smo u ovim okolnostima napravili sve što smo mogli, a da je meni osobno žao što zbog neodržavanja niza susreta ovih proteklih 6 mjeseci od siječnja pa do kraja lipnja mi smo na jedan jedinstven način, koji se događa svakih 15-tak godina, našim sugrađanima približili što je to današnja EU. Da smo imali tu vidljivost, bilo bi jako dobro, ali evo, pričekat ćemo neke druge trenutke. No, unatoč tome, mogu reći da sam zadovoljan i što je najvažnije, naši kolege su s onim što smo mi u ovakvim okolnostima bez presedana u 70 godina Unije, nitko nije imao ovakvu situaciju, izrazito zadovoljni kako se Hrvatska snašla i odgovorila na ovaj izazov. Hvala vam lijepo.

Hvala lijepa poštovani g. predsjedniče HS-a. Poštovane zastupnice i zastupnici. Poštovani predsjedniče Vlade, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo, čast i ponos biti danas ovdje pred vama u prvim danima sazivanja Hrvatskoga sabora i predstaviti vam Izvješće o prvom predsjedanju RH Vijećem EU. .../Govornik se ne razumije./... je izvješće koje daje pregled priprema tijeka predsjedanja i najvažnijih postignuća predsjedanjem Vijećem EU. Vlada je izvješće prihvatila na sjednici održanoj 24.7.2020. Za Hrvatsku je predsjedanje Vijećem EU bila kruna njezina europskog puta. To je povijesni trenutak od dana priznanja RH, Domovinskog rata i ostvarivanju svih vanjskopolitičkih interesa. Sjećanje na pristupne pregovore i ulazak u EU još su uvijek svježe, a već smo imali priliku voditi vijeće i to u vrijeme najvećih izazova za EU dosada. Naše je predsjedanje prvo, prvo je u novom institucionalnom ciklusu nakon izbora u Europski parlament prošle godine, s novim čelnicima europskih institucija uz nove prioritete strateškog okvira za razdoblje 2019. – 2024. Došlo je u završnici pregovora o novom sedmogodišnjem europskom proračunu za razdoblje 2021. o čemu je, do '27., o čemu je izvijestio predsjednik Vlade i vremenu neizvjesnosti oko izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU. To je bio okvir u kojem smo pripremali i započeli predsjedanje. Pripreme za predsjedanje je bio prioritet programa Vlade 2016. – '20., a Vlada je još 2018. donijela odluku kojom je utvrdila predsjedanje RH Vijećem EU, aktivnošću od posebnog značaja. Pripreme su započele 2017. i trajale sve do 2019. godine. Uključile su pripremu programa Tria Rumunjska, Finska, Hrvatska. Hrvatski program predsjedanja Vlada je usvojila u prosincu 2019., strukturirani različitim, po različitim informacijama vijeća i razrađen oko 4 glavna prioriteta, Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i utjecajna Europa. Na temu ovih prioriteta pred početak predsjedanja održane su i 4 zasebne tematske konferencije budući zbog kratkoće vremena o tome mogu i kasnije govoriti u eventualnom pitanju. U srpnju 2018. Vlada je donijela odluku o uspostavi strukture za pripremu i provedbu predsjedanja koje je središnju ulogu dalo upravljačkom vijeću. Tijek predsjedanja, Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU započelo posjetom kolegija povjerenika Europske komisije, a 14. siječnja predsjednik Vlade je predstavio prioritete i program predsjedanja u Europskom parlamentu. To su svojim nadležnim i sektorskim odborima parlamenta učinili i svi dakako ministri i državni tajnici. Tijekom siječnja i veljače sve do početka ožujka sukladno kalendaru predsjedanja održavali su se formalni i neformalni sastanci vijeća na ministarskoj razini i svi drugi dakako radno tehnički sastanci. No vrlo brzo Hrvatsko predsjedništvo Vijećem EU suočilo se s dvije nepredvidive krize. bila je izazvana značajnim migracijskim pritiskom i povećanjem broja nezakonitih prijelaza Grčko – Turske granice. Organizirani su izvanredni sastanci, Vijeće za vanjske poslove 6. ožujka izvanredni, prvi put u povijesti EU da je izvan Bruxellesa i Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove u formatu ministar unutarnjih poslova, a onda je isto i predsjednik Vlade zajedno sa predsjednikom Europskog vijeća, predsjednikom Europske komisije 3. ožujka posjetio i predsjednikom Europskog parlamenta posjetio Grčko – Tursku kopnenu granicu. Na taj način predsjedništvo europske institucije zajednički su podržali napore Grčke u zaštiti svoje ujedno i vanjske granice EU u sprječavanju nezakonitih migracija. Druga kriza kao što svi znamo i osjećamo bila je izazvana pojavom i ubrzanim širenjem korona virusa u EU. Nepredvidiva situacija, a koja se Hrvatska uspješno prilagodila kao i za vrijeme Domovinskog rata. Situacija je postala posebno zabrinjavajuća krajem veljače, početkom ožujka kada je u pojedinim državama članicama EU iznimno i naglo povećan broj oboljelih i preminulih od Covida 19. U ove dvije moram navesti i treću krizu, postali smo prvo predsjedanje čiji je glavni grad Zagreb pogođen potresom jačine 5,5 po Richterovoj ljestvici. Naše predsjedanje zapravo prvi put u povijesti da je ono digitalno predsjedanje, a prvi digitalni trialog između Predsjedništva Europske komisije i Europskog parlamenta održan je za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU o temi Smart TEN-T. Uslijed nastale krize od ožujka smo postupno otkazivali nažalost se neformalne sastanke koji su do kraja hrvatskog predsjedanja nisu održali fizički u Hrvatskoj. Unatoč krizama i svim izazovima koje su one donijele ostali smo usredotočeni na sve zadaće predsjedanja i uspješno ih doveli do kraja. Postignuća, među našim glavnim postignućima je niz aktivnosti u sklopu odgovora na pandemiju Covid 19. Glavni zadatak postala je koordinacija zajedničkog odgovora na tu krizu. Aktiviran je integrirani politički odgovor na krizu, investicijske inicijative kao odgovor na korona virus, instrument Uspjeli smo privesti i druge predmete povezane s kovidom, a sudjelovali smo ono što je jako važno i na čemu sam vrlo ponosan to je repatrijacija ne samo hrvatskih građana nego i država članica pa čak i trećih država kroz skupne konzularne napore koje je predsjedništvo koordiniralo s Europskom službom za vanjsko djelovanje. Oko 630.000 državljana ruske unije sigurno je vraćeno svojim domovima tijekom ove krize. Brexit, o Brexitu pregovorima o budućim odnosima kratko je izvijestio isto tako i predsjednik Vlade. Politika proširenja Zapadni Balkan, unatoč izazovima s kojima se unija suočavala uspjeli smo vratiti i održati pitanje proširenja u fokusu te reafirmirati vjerodostojnu i učinkovitu politiku proširenja. Postali smo zadovoljni činjenicom da je sa sjevernom, odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To je veliko postignuće hrvatskog predsjedništva koje je uspjelo osigurati suglasje u vijeću i to je naša ostavština. Najvažniji politički događaj dakako je bio virtualni zagrebački sastanak na vrhu država članica EU, zemalja jugoistočne Europe i dakako usvojena je zagrebačka deklaracija, a tijekom našeg predsjedanja otvorena je 8. poglavlje tržišnog tržišnog natjecanja sa Crnom Gorom, tako da to isto tako naš doprinos. U svibnju je održan ekonomski i financijski dijalog sa Zapadnim Balkanom i Turskom te usvojeni zajednički zaključci. Vijeće je usvojilo i zaključke o unapređenju suradnje o partnerima Zapadnog Balkana, a također na inicijativu predsjednika Vlada kao i održana je video konferencija o istočnom partnerstvu kao i na inicijativu predsjednika Vlade dakako ovaj prije svega konferencija o Zapadnom Balkanu. Slijedom zaduženja s Europskog vijeća u siječnju smo otpočeli rad na usvajanju stajališta Vijeća za pregovore s Europskom komisijom i Europskim parlamentom o mandatu organizacije i strukturi konferencije o budućnosti Europe. Proveli smo sveobuhvatne rasprave na nizu formacija i vijeća o europskom zelenom planu kao ključne strategije zaštite okoliša, gospodarskog rasta EU, postigli smo napredak vezano uz klimu, vijeće je usvojilo dugoročnu strategiju EU o emisijama za podnošenje okvirno konvenciji UN-a o klimatskim promjenama. usvojili su Opatijsku deklaraciju koja daje smjernice za razvoj pomorske politike do 2030.g. Usvojili smo 3 seta zaključka na području zapošljavanja i socijalnih pitanja, uključujući i poboljšanje vještina i stjecanje novih vještina, te demografske izazove itd. U vanjskoj politici, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici u lipnju je održan, dakle ono što sam rekao, sastanak na vrhu EU država i stručnog partnerstva. Prethodno je EU vijeće usvojilo zaključke o politici svog partnerstva, nakon 2020.g. vijeće je također usvojilo odluku o pokretanju vojne operacije Kriznog upravljanja u Mediteranu, usvojeni su zaključci u području razvojne suradnje, te paketu Tim Europa, sa SAD-om smo nastavili suradnju oko niza sigurnosnih pitanja o višegodišnjem financijskom okviru i planu oporavka izvijestio predsjednik vlade. Poštovani zastupnici, poštovane zastupnici, s obzirom na iznimne okolnosti našega presjedanja možemo reći ili kažemo, utvrđujemo da smo ostvarili odlične odlične rezultate što potvrđuju pozitivne ocijene naših kolega partnera, ako nismo bili vidljivi u RH, jesmo bili vani, osnažili smo državnost i globalnu, postigli globalnu vidljivost u svijetu, promijenili smo način rada i prilagodili se novim okolnostima postavljajući standarde i za ostale koji dolaze iza nas. Istodobno zaista možemo svi skupa biti …/Upadica: Hvala vam ministre/…ponosni na dobro odrađeni posao. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Pa prelazimo na replike, predsjednik vlade ima ih 27, a ministar ima 3. Prvi je na redu kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, pitanje je jako jednostavno, o tome niste govorili u vašem izvješću, a možete kasnije čak i kao predlagatelj, kao izvjestitelj i uzeti vrijeme za govornicom ako vam bude malo vremena, smatram da će biti malo vremena. Svima je jasno odakle dolazi ovaj novac od zajmova i slažem se s vama da je to najpovoljniji zajam na zemaljskoj kugli. Međutim, kad govorimo o ovome dijelu koji se daje bespovratno, odakle taj novac dolazi i na koji način EU misli namaknut taj novac? Jel to kroz neki pan europski porez, je li to kroz neki drugi model? To je ono što zanima mene, što zanima hrvatsku javnost i hoće li hrvatski građani i hrvatsko gospodarstvo slučajno imati neko novo davanje da bi se taj novac namaknuo? Evo, jednostavno pitanje. **Jandroković, Hvala vam lijepa g. zastupniče Zekanović, vi ste onaj koji baš ne vjeruje u ovaj koncept modernog suverenizma, za razliku od vas mi isporučujemo ono što on znači. Što se tiče ovih sredstava, dakle VFO ide klasičnim načinom kakav je inače, znamo koji su prihodi EU, na koji način se to radi. Što se tiče ovoga instrumenta EU slijedeće generacije, kako je on zamišljen, što je njegova bit. Da bismo pomogli državama članicama u situaciji bez presedana, kad svima padaju BDP-i, svima, nema nikoga ko nije dotaknut ovom krizom, treba naći neka sredstva. Način na koji se to smislilo je da se na tržištima, ona postoje, novaca ima, ide sa zajmom koji će na sebe preuzeti EU po najboljem mogućem kreditnom rejtingu, praktički novac koji gotovo ne košta ništa

Poštovani predsjedniče sabora tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suvereniste da bismo se dodatno konzultirali o izvješću predsjednika vlade. Dakle, ja sam vas g. predsjedniče hrvatske vlade lijepo priupitao bez ikakvih komentara i o suverenizmu, kvazi suverenizmu, vašem kvazi suverenizmu ili o bilo čemu drugome. Vi ste i u vašem izvješću sebi uzeli za pravo opet mene prozivati kao suverenista i nazivati sebe suverenistom. Dakle, pitanje je bilo jednostavno, vi mi niste dali odgovor jer ne znate. Dakle, niste mi dali odgovor na jednostavno pitanje. Odakle će EU namaknut taj novac? Dakle, najjednostavnije pitanje i to hrvatska javnost mora znati, odakle će EU, predsjedniče vlade, namaknuti novac? A što se tiče onog vašeg komentara kroz izvješće kad ste mi se obratili i kad ste im govorili da se smijem, ja ne znam kako ste vidjeli da se ja smijem ispod maskice jer nosim je uredno, nosim maskicu i o tome kako su hrvatski građani prepoznali vas kao pravog suverenista, prepoznali su vas na način da su vam dali 80 000 glasova manje nego prošli put i još 64 000 manje nego u vrijeme Karamarka, znači 140 000 glasova manje ste vi dobili. To što vas je …/Govornik se ne razumije/…nagradio jer je vaš ideološki partner SDP zakazao, to je druga priča, al vi ste dobili 144 000 144 000 manje glasova. Dakle, nemojte se kitit suverenizmom jer niste suverenist. A kad govorimo o EU, ja ne kažem da je sve što dolazi iz EU loše i naopako. Međutim, ja bi volio da i vi kritički razgovarate o EU i o nekim stvarima unutar EU. A kad vam se postavi jedno lijepo pristojno pitanje na koje vi nemate odgovor onda ne morate spuštat, docirat, nego jednostavno odgovorite ili kažite ne znam. Stanka će biti odobrena, javlja li se još netko za stanku? Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Zekanović, pa meni je žao da vi ne znate,

upravo iz tog razloga što smatramo da je ovaj program koji je odnosno da je dobar. Isto tako da imamo situaciju da se konzultiramo dodatno. RH je ovakvim programom odnosno višegodišnjim financijskim okvirom dobila. Vrlo je jasno otkuda dolaze sredstva, vrlo je jasno da će se kreditno zadužiti Europska komisija koja ima triple kreditni rejting i to dugovima od 2028.-2058., da su razvijenija gospodarstva preuzela na sebe da dio dugova vrate kao zemlje neto uplatiteljice, a isto tako je poznato da i sredstva kohezije 70% onih sredstava se vraća zemljama neto uplatiteljicama. Tako da je vrlo jasno tko će to vratiti, stvorit će se nova ekonomska aktivnost, desiti će se situacija da upravo smo sada 26 milijardi kuna u plus, hrvatski građani će i dalje biti u plusu kao zemlja neto uplatiteljica, cijenu tog zaduživanja preuzet će neto uplatiteljice, Europska komisija, djelomično i ostatak, ali ovih 22 milijarde eura će biti pozitiva. Prema tome, vrlo je jasno i tražim stanku radi tog pitanja. Hvala. Zahvaljujem. Imamo povredu Poslovnika. Izvolite. zbog toga što niti sam ne zna obrazložiti zašto je tražio stanku. Mislim da je sramotno da jedan bivši ministar ne zna u dvije minute niti obrazložiti zašto traži stanku kluba. Kolegice dobivate opomenu zato što ste zloupotrijebili Poslovnik na ovo nemate pravo i kolega Pavić je obrazložio jednako kao i kolega Zekanović, a to je uobičajena praksa da se iskoristi ove dvije minute kada klub zatraži stanku da iznese i svoje razloge zašto to čini, tako da vas molim da ne činite takve vrste povrede Poslovnika. Javlja li se još netko za stanku? Kolega Ostojić, izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle tražim stanku u ime kluba SDP-a u kontekstu dodatnih izlaganja gospodina premijera i ministra vanjskih poslova. Hvala. Javlja li se još netko za stanku? Nastavljamo u 10:26 sati.

Kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo nastavili sa replikama, prvi je sada na redu kolega Bulj. Izvolite. **Bulj, Uvaženi premijeru na kraju ste rekli da je ovo novi suverenizam i da ne budemo cinični da se ne smijemo na te vaše izražaje, međutim ja smatram da je suverenizam da hrvatski seljak, hrvatski ribar, hrvatski poduzetnik i općenito hrvatski narod bude jednakopravan unutar EU. Ako je Mađarska mogla zabraniti prodaju poljoprivrednoga zemljišta onda zašto Hrvatska nije to zaštita. Zbog čega primjera mi nismo proglasili isključivi gospodarski pojas, a to je naše pravo, punu primjenu isključivog gospodarskog pojasa. To su pitanja koja interesiraju naše građane da bi bio ravnopravan i naš ribar i naš seljak naravno i naš poduzetnik. Zašto nemamo moratorij na kredite i kamate ako u Sloveniji ima moratorij na kredite i kamate, znači hrvatski narod da bi bio suveren mora biti ravnopravan s mađarskim, talijanskim ili bilo kojim drugim narodom. Hvala lijepa zastupniče Bulj, meni se čini da će biti još 270 miliona EUR-a za ribare iz ovoga paketa kojeg smo danas predstavili. bi ih drugi dao? Ima li netko drugi da će dati 270 milijuna EUR-a za hrvatsko ribarstvo osim hrvatskog članstva u EU? Ako vi meni nađete odgovor na to pitanje tko je taj drugi tko će da onda ću ja vas razumjeti, al nećete ga naći jer nema tko drugi dati. Znači što je važno da vi razumijete i vaš kolega kojeg nema sada nakon stanke valjda se još konzultira. Da razumijete da smo mi u EU išli zadnjih 30 godina od govora predsjednika Tuđmana tu, za ovom govornicom, 30 godina traje taj put. To što vi tada, a naročito gospodin niste u tome participirali, niste razumjeli, niste pratili faze, niste dali doprinos, to je vaš problem.

prijedloge koji su na konceptu novog suverenizma, na konceptu da proglasimo isključivi gospodarski pojas, al vi to ne želite zbog dobrih odnosa sa Tajanijem inače fašistom koji svojata našu Dalmaciju i Istru. Vi niste zaštitili naše ribare. Naravno, kada je predsjednik Tuđman to govorio i poslije kad je bio Domovinski rat, da sudjelovao sam u Domovinskom ratu i kao drugi branitelji bez obzira o kojoj političkoj opciji se radilo smo branili RH, i Bogu hvala mi smo je obranili, ali ja vam ponavljam još jednom pitanje. Zbog čega niste imali hrabrosti proglasiti isključivi gospodarski pojas, da hrvatski ribar makar bude ravnopravan sa talijanskim ribarom u RH. Ne da talijanske flote rade što žele i talijanski ribari na našem moru. Također, niste zaštitili naše poljoprivredno zemljište jer da ste ga zaštitili, da ste poljoprivredu zaštitili onda ne bi imali 2/3 Hrvatske prazne, a i ovo malo poljoprivrede kad se pozivate na samodostatnost i suverenizam i ovo malo što naši poljoprivrednici posade na kraju moraju baciti i uzorati. 3 milijarde EUR-a uvozimo EUR-a uvozimo prehrambenih proizvoda. Nikada više niste davali poticaja, nikad manje nismo proizvodili. Hrvatska nije samodostatna država premijeru. Premijeru, Hrvatska 6% 6% BDP-a od iseljenih Hrvata kojima vi niste smili, niste dozvoli da glasaju elektronski ili dopisno, oni su iselili zbog loših politika, zbog takvoga pod svjetlima lažnog predstavljanja da sve cvita u RH. sve cvita u RH. 2/3 RH su prazne premijeru, moja Cetinska krajina, Zagora, Slavonija je doslovno prazna. Bar nas stavite u ravnopravan položaj s Mađarima da se zabrani prodaja poljoprivrednog zemljišta i da naši poduzetnici ima pravo na …/Upadica: Zahvaljujem./… Odobrava se stanka. Javlja li se još netko? Ako ne, možemo li, slažete li se da završimo s replikama pa da nakon toga dademo stanku? Ne, dobro, onda nastavljamo u 10,43.